да направим дискусия и след това да продължим вече в редовното заседание по-късно днес. Предлагам да направим така. Тъй като § 40 е доста технически, първо

40 е чисто технически, господин Петков – не съм ви подвел. Госпожо Александрова, моля да изчетете § 40 и 41. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 32 със следното съдържание: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

комисия“. 2. В ал. 1 началният текст се изменя така: „Чл. 281. (1) След отварянето на избирателните кутии и преброяването на гласовете на първия лист в протокола протокола на преброителната комисия последователно се вписват:“ 3. Алинея 3 се отменя. 4. В ал. 4 думите „секционната избирателна“ се заменят с „преброителната“. Комисията не подкрепя предложението.

„и броят на потвърдените гласове от машинното гласуване“ се заличават. 2. Ал. 3 се изменя така: „(3) Протоколът, разпечатан от машината с оптично устройство за сканиране, се подписва от членовете на секционната избирателна комисия и се прилага към протокола по ал. 1 като неразделна част от него.“ 3. Алинея 4 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Костадин Костадинов и група народни представители: „В § 10 чл. 281 в ал. 1 се създава т. 6: „6. броят на ръчно преброените контролни разписки от машинното гласуване.“ Комисията не подкрепя предложението.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

това предложение в чл. 280 е свързано с предишното, тъй като то премахва референция към чл. 278, ал. 5. Така че вече не е състоятелно най-вероятно ще трябва да го гласуваме против за да не стане миш-маш в Кодекса. Самото ми изказване по същество е по следващия текст – § 10: „В чл. 281 се правят изменения и допълнение“, като виждаме в ал. 4: „(4) Данните от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване се сумират, като общият брой на гласувалите избиратели с хартиени бюлетини и на машинно гласувалите избиратели е равен на общия брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване.“ Тук, предполагам, че вносителите ще трябва да направят поправка, тъй като ние нямаме брой потвърдени гласове от машинното гласуване

Добре. Тогава тук въпросът ми и по текста на вносителя: какво става, ако броят на бюлетините не съвпада? Защото пише, че броят на бюлетините трябва да съвпада. Всъщност тази хипотеза не е разгледана и седи като дупка в законодателството. Може би сега не е най-подходящият момент, но преди да преминем към гласуване, трябва да обмислим хипотезата, ако броят на бюлетините не съвпада.

В т. 2 ни се предлага ал. 3 и ал. 4 да се отменят. Ще зачета ал. 3 за колегите от сега действащия чл. Протоколът от машината се прилага към протокола от ал. 1 и е неразделна част от него.“ Имахме едно такова редакционно предложение, но в крайна сметка смисловото място на този текст е точно тук, колеги. Смятам, че всъщност ние не трябва да отменяме ал. 3 на този параграф. Съображенията за това са ни следните: Нееднократно заявихме от тази трибуна защо е важно протоколът да остане неразделна част от изборните книжа, и то е най-малкото, независимо кой ще приемете за резултат от гласуването – дали това ще бъдат преброяваните на ръка бюлетини, както и да се наричат, но това най-малкото ще остане като една контрола да има протокол. Ако и тук го отхвърлим, това означава, въпреки че оставихме флашките, които ще записват гласовете, тези гласове ще остават скрити от всички наблюдаващи процеса, защото те реално няма да имат достъп до данните. Както каза и господин Василев малко по-рано, това ще се случва само и единствено когато съдът разреши. Много е важно и няма да промени по абсолютно никакъв начин какъвто и процес Вие да приемете – дори и да се броят само хартиените бюлетини и това преброяване да е действително,

примерно това нещо, наречено извлечение от машинния вот, може би щеше да бъде прието. Но просто в разгара на страстите и така нататък някак си не се сведе до този дебат. Основното опровержение, което аз чух, беше: кой е меродавният протокол тогава? Едни секции ще кажат – този е точният протокол, а други ще кажат – не, другият е, от този, който не излиза от ръчното броене на машините. Тоест, едното нещо трябва да има статут на протокол, а другото да има статут на контролно извлечение. Така си мисля аз. Може би това ще стане с преговори, но понякога езиковите проблеми решават фактологически.

Господин Дилов, аз мисля, че може би сте прав. Нека да го наречем даже не извлечение, а справка, ако искате, или справка-извлечение. Може ли да направя редакционно предложение? Вместо да се отменя т. 3, текстът в т. 3 да се промени, така че да не се казва „протокол от машината“, а да се казва „справка-извлечение от машината“. Така мисля, че ще разрешим този проблем, надявам се.

Господин Дилов, исках само да Ви обърна внимание на следното, аз Ви го казах сега. Ако зачетете целия чл. 281, ще видите, че всъщност и в момента се изготвя протокол. Ще Ви зачета началото на чл. 281: „След отварянето на избирателната кутия и преброяването на гласовете на първия лист от протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват:“, и се изброяват пет точки от данни, които се вписват в протокола на ръка. Алинея 3 казва следното: „(3) Протоколът от машинното гласуване се прилага към протокола по ал. 1“, за който Ви казах. С една дума – и в момента има два протокола. Принципно как ще го кръстим – друг тип, важно е, но трябва да се знае следното. Вие приехте по-рано, че гласовете ще се отчитат от преброяването на ръка.

този параграф? Не виждам. Закривам дискусията и по него. Гласуването и по § 42 ще бъде в редовното заседание,

В чл. 282 се правят следните изменения: 1. Алинеи 1 и 2: „Чл. 282. (1) Протоколът на секционната избирателна комисия, съответно на преброителната комисия, след съставянето му се подписва от всички членове на комисията. (2) Поправки в протокола след подписването му може да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише Очевидни фактически грешки може да се поправят и след обявяване на резултата.“ 2. Алинея 6 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители: „Създава се нов § …: „§ ... В чл. 283 думите „машинното гласуване“ се заменят с „машинното отчитане на гласовете“.“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 Дотук. Откривам дискусия по този параграф. Има ли изказвания по него? Заповядайте, господин Стоев. Благодаря Ви, господин Председател. Ще се повторя малко, но все пак е важно да остане за протокола. В чл. 283 реално се говори за връчване на копия от протоколите на на наблюдателите и на членовете на секционните избирателни комисии. Точно поради тази причина тук отново, ако мнозинството реши все пак да остане протоколът, макар и той да има само чисто контролна функция, е важно все пак членовете на секционните избирателни комисии и наблюдателите да могат да получат копия и от този протокол, макар че ще е само контролен документ. Така че аз по този начин обосновавам защо този параграф не трябва да бъде подкрепен и се надявам наистина на малко разум и да оставим още една контрола, колеги, да имаме по-гарантирани и честни избори. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Стоев. Реплики има ли към това изказване? Не виждам. Други изказвания има ли по този параграф? Не виждам. Закривам дискусията и по него. Гласуването и по § 42 ще бъде в редовното заседание, когато продължим разглеждането на Законопроекта.

ще отговарят: - служебният заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов; - служебният заместник министър-председател по икономическите политики и служебен министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев; - служебният заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Поради неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол по чл. 105 от ПОДНС няма да участват служебният министър-председател Гълъб Донев, служебният заместник министър-председател по социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Както е практика, ще изчета и съобщението за парламентарния контрол от 11,00 11,00 ч.: - служебният министър министър-председател по икономическите политики и служебен министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев на два въпроса от народните представители Радослав Василев и Радослав Рибарски; и Костадин Костадинов; - служебният заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговори на три въпроса от народните представители Гален Монов, Младен Маринов, Христо Терзийски, Радомир Чолаков, Марин Маринов и Бранимир Балачев; - служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговори на 35 въпроса от народните представители Настимир Ананиев – три въпроса; Йордан Терзийски – два въпроса; Росица Кирова – два въпроса; Николай Нанков, Даниел Петров – два въпроса; Младен Маринов, Марин Маринов, Радомир Чолаков, Климент Шопов и Никола Димитров, Младен Маринов, Валентин Милушев и Марин Маринов; Петър Петров – три въпроса; Мая Димитрова – два въпроса; Иван Иванов – три въпроса; Славена Точева, Бранимир Балачев, Лилия Недева, Николай Денков, Димитър Николов, Стоян Михалев, Златан Златанов, Румен Христов, Димо Дренчев, Илина Мутафчиева, Кирил Ананиев, Иван Белчев, Петър Куленски, Ивайло Шотев и Андрей Рунчев; и на 10 питания от народните представители Иван Христанов и Иван Манев; Николай Нанков – две питания; Любен Иванов – две питания; Стоян Таслаков и Десислава Георгиева; Николай Нанков и Петя Аврамова – две питания, и Коста Стоянов, Костадин Костадинов и Николай Костадинов; - служебният министър на земеделието Явор Гечев, който ще отговори на 17 въпроса от народните представители Иван Ганчев, Иван Иванов – три въпроса; Петър Куленски; Ивайло Шотев и Александър Дунчев, Христо Даскалов, Иван Христанов, Татяна Султанова-Сивева, Стоян Георгиев и Александър Дунчев; Ивайло Чорбов, Стефан Шилев и Десислава Танева; Веска Ненчева, Румен Йончев и Гален Монев; Вяра Емилова, Гюнай Хюсмен, Цветелина Симеонова-Заркин; Петър Петров; Николай Нанков; Ангел Георгиев, Даниел Петров и Стоян Таслаков; и Смиляна Нитова и на две питания от народните представители Иван Иванов, Деян Дечев и Петър Петров; - служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов, който ще отговори на четири въпроса от народните представители Смиляна Нитова – два въпроса; Иван Червенков и Петър Петров; и на едно питане от народния представител Корнелия Нинова; - служебният министър на енергетиката Росен Христов, който ще отговори на седем въпроса от народните представители Ангел Георгиев, Искра Михайлова; Ангел Георгиев и Стоян Таслаков – два въпроса; Ивайло Мирчев, Илина Мутафчиева, Росен Костурков и Николай Костадинов, Искра Михайлова и Стоян Таслаков; служебният министър на младежта и спорта Весела Лечева ще отговори на четири въпроса от народните представители Иво Атанасов – два въпроса, и Радостин Василев – два въпроса; и на едно питане от народния представител Мартин Харизанов; служебният министър на електронното управление Георги Тодоров ще отговори на два въпроса от народните представители Борис Аладжов и Тихомир Георгиев; - служебният министър на отбраната Димитър Стоянов ще отговори на едно питане от народния представител Николай Дренчев; служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев ще отговори на 10 въпроса от народните представители Васил Пандов – седем въпроса; Мирослав Иванов, Александър Симидчиев и Костадин Костадинов; и на две питания от народните представители Васил Пандов, Христо Сименов, Стою Стоев, Татяна Султанова-Сивева, Христо Даскалов, Андрей Гюров, Венеция Нецова-Ангова, Антон Тонев и Любен Иванов; служебният министър на външните работи Николай Милков ще отговори на един въпрос от народния представител Атанас Атанасов и на едно питане от народния представител Кристиан Вигенин; - служебният министър на правосъдието Крум Зарков ще отговори на един въпрос от народния представител Бранимир Балачев; служебният министър на културата Велислав Минеков ще отговори на седем въпроса от народните представители Стефан Шилев, Димитър Николов, Иван Петков и Кристиан Вигенин – два въпроса; Петър Петров, Ангел Георгиев, Димитър Пашев и Даниел Петров; - служебният министър на образованието и науката Сашо Пенов ще отговори на два въпроса от народните представители Екатерина Захариева и Красимир Вълчев; и Петър Петров; служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова ще отговори на четири въпроса от народните представители Росица Кирова, Димитър Найденов, Цветелина Симеонова-Заркин и Джевдет Чакъров. На основание чл. 93, ал. 3 от ПОДНС поради неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участват служебният заместник министър-председател по социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров и служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев. С това изчерпваме дневния ред за днес. Следващото заседание е утре в 9,00 ч. Закривам заседанието.